kvorum.Saglasno članu 88. stav 5. Poslovnika, kvorum za rad Narodne skupštine Republike Srbije, u danu za glasanje, postoji ako je na sednici Narodne skupštine prisutna većina od ukupnog broja narodnih poslanika.Molim narodne poslanike da ubace kartice u poslaničke jedinice.Hvala.Konstatujem da je primenom elektronskog sistema za glasanje, utvrđeno da je u sali prisutno, u ovom momentu, 171 narodni poslanik, odnosno da je prisutna većina od ukupnog broja narodnih poslanika i da prema tome postoje uslovi za odlučivanje.Prelazimo

12, 13. i 15. Ustava Republike Srbije, Narodna skupština, većinom glasova svih narodnih poslanika, vrši izborne nadležnosti.Prelazimo na odlučivanje.Prva tačka dnevnog reda.Stavljam na glasanje Predlog odluke o prestanku funkcije javnog tužioca, u Višem javnom tužilaštvu, u Smederevu, u celini.Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster.Zaustavljam glasanje: ukupno - 173, za – 172, nije glasao jedan.Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanika usvojila Predlog odluke.Tačka odluke.Tačka 2. Predlog odluke o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju.Pre nego što pređemo na glasanje o ovoj tački dnevnog reda, podsećam vas na odredbe člana 201. st. 3. i 4. Poslovnika, koje glase:„U

predlogu za izbor osporenih kandidata Narodna skupština odlučuje pojedinačno, a o predlogu za izbor kandidata koji nisu osporeni odlučuje u celini, javnim glasanjem.“Tako da ćemo u okviru ove tačke imati više glasanja.U skladu sa tim odredbama stavljam na glasanje predlog da se za sudiju Osnovnog suda u Somboru izabere Jelena Kosović, sudijski pomoćnik u Višem sudu u Somboru, čiji je predlog osporila narodni poslanik Jelena Žarić Kovačević.Molim poslanike da pritisnu odgovarajući taster.Zaustavljam glasanje: ukupno 173, uzdržan jedan, nije glasalo 172.Konstatujem da Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanika nije izabrala Jelenu Kosović za sudiju Osnovnog suda u Somboru.Stavljam Somboru.Stavljam na glasanje predlog da se za sudiju Osnovnog suda u Novom Pazaru izabere Munir Jusović, sudijski pomoćnik u Osnovnom sudu u Novom Pazaru, čiji je predlog osporila narodni poslanik Jelena Žarić Kovačević.Molim poslanike da pritisnu odgovarajući

da Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanika nije izabrala Munira Jusovića za sudiju Osnovnog suda u Novom Pazaru.Stavljam na glasanje predlog da se za sudiju Osnovnog suda u Novom Pazaru izabere Aladin Madžović, korisnik početne obuke na Pravosudnoj akademiji, čiji je predlog osporila narodni poslanik Jelena Žarić Kovačević.Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster.Zaustavljam glasanje: ukupno - 173, nije glasalo - 173.Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova nije izabrala Aladina Madžovića za sudiju Osnovnog suda u Novom Pazaru.Stavljam na glasanje predlog da se za sudiju Osnovnog suda u Požarevcu izabere Mirjana Lukić, korisnik početne obuke na Pravosudnoj akademiji, čiji je predlog osporila narodni poslanik Jelena Žarić Kovačević.Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući

Požarevcu.Stavljam na glasanje Predlog odluke o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju, bez osporenih kandidata u celini.Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući

173.Konstatujem da je Narodna skupština jednoglasno usvojila Predlog odluke.Dozvolite mi da u ime narodnih poslanika i u svoje ime čestitam izabranim nosiocima funkcija na izboru i da im poželim puno uspeha u radu.Treća tačka dnevnog reda – Predlog oduke o izmenama Odluke o utvrđivanju sastava stalnih delegacija Narodne skupštine Srbije u međunarodnim parlamentarnim institucijama.Stavljam na glasanje Predlog odluke o izmenama Odluke o utvrđivanju sastava stalnih delegacija Narodne skupštine Republike Srbije u međunarodnim parlamentarnim institucijama u celini.Molim poslanike da pritisnu odgovarajući taster.Zaustavljam glasanje: ukupno - 173, za - 173.Konstatujem da je Narodna skupština jednoglasno usvojila Predlog odluke.Četvrta tačka

taster.Zaustavljam glasanje: ukupno - 173, za - 173.Konstatujem da je Narodna skupština jednoglasno usvojila Predlog odluke.Peta tačka dnevnog reda.Stavljam na glasanje Predlog odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, u celini.Molim poslanike da pritisnu odgovarajući taster.Zaustavljam glasanje: ukupno - 173, za - 173.Konstatujem da je Narodna skupština jednoglasno usvojila Predlog odluke.Dame i gospodo narodni poslanici, pošto je Narodna skupština obavila razmatranje svih tačaka dnevnog reda ove sednice i odlučivanje o njima, saglasno članu 102. Poslovnika, zaključujem Sedmu sednicu Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike

sa zakonima iz oblasti energetike, plus Predlog odluke o izboru članova Komisije za kontrolu izvršenja krivičnih sankcija.Pošto ima amandmana, treba samo da znate da ćemo sutra imati načelnu raspravu,